radom.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika kvorum za rad u danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 163 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

osam.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

– 174, nije glasalo – troje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.Stavljam taksama.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

ukupno 179, za – 179..Konstatujem da je jednoglasno Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

ukupno 179, za – 179.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi.Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma i zakona kojim se uređuje javno zaduživanje tačke od 6. do 12. dnevnog reda.Podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4. i 6. Ustava Republike Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu prelazimo na odlučivanje.Stavljam odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu Projekat „Hitan odgovor Republike Srbije na KOVID 19“ između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celiniMolim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster

ukupno 179, za – 177, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanik usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam-energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam-vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, za – 179.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog

ukupno 179, za – 176, nije glasalo - troje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije (zajmoprimac) koju predstavlja ministar finansija za Projekat energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II, u narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SPAS, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa JS, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SPAS, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

reda.Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 15) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika bira Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.Stavljam

poslanik.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam Brankici Janković na izboru za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i da joj poželim puno uspeha u radu.Pošto radu.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, pošto nema povreda Poslovnika, saglasno saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Zahvaljujem se. Hvala.